Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju – Predlagatelj Klub zastupnika HSS-a, prvo čitanje P.Z. br. 510 Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. 144. do 150. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Uvaženi zastupnik Sabati. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolegice i kolege,

jednim ajde možemo kazati, dijelom nadovezuje na ukupnu problematiku. Možemo čak govoriti da prijedlog zakona o usklađivanju mirovina je i moralne kategorije, političke odluke. Ovaj zakon u stvari rješava ipak ja bih rekao malo kompleksnije drugo područje. Naime, kad smo i govorili u prethodnom zakonu da je aktualna vrijednost mirovine prilikom donošenja Zakona o mirovinskom osiguranju bila jedna od presudnih faktora za smanjivanje mirovina, posebno danas kad govorimo novih umirovljenika, potrebno je postaviti si pitanje a što će biti sa budućim umirovljenicima. Sada zaposlenim naravno kojih ne čeka ni malo bezbrižna starost. Možda Bože ne daj starost u bijedi i očaju za većinu sada zaposlenih. Prema svim pokazateljima to je realna opasnost. Već sada dvije trećine umirovljenika živi ispod praga siromaštva. A prolongiranje rješavanja ovih sve većih nepravdi samo će zahtijevati sve veća sredstva u budućnosti. To je jednostavno tako. Što će se duže čekati s političkom odlukom naravno da se krene u ispravljanje tih nepravdi, to će biti sve veći broj umirovljenika koji će biti zakinuti i stoga ja se da budem iskren ne čudim na odboru kad je bilo rasprava o ovom prijedlogu zakona, pa i o ovom prethodnom, objašnjenje pojedinih članova odbora, posebno onog od kojeg se očekivalo da podrži ovakav prijedlog zakona. Ovo je samo prijedlog zakona koji ide na korist umirovljenicima, a ne da je predstavnik umirovljenika bio suzdržan. A to ćemo reći javno. Umirovljenici ne žele ovakve ovakve probleme rješavati. Naravno, pretpostavljam da će možda kroz …/Govornik se ne razumije./… vrijeme HSU ili netko iz te koalicijske Vlade dati novi prijedlog. Pa spremni smo mi sudjelovati u svemu tome, zato smo i dali svoj doprinos sa ovim prijedlozima zakona. Ali dobro, što je tu je. Ono što je najbolnije u cijeloj toj priči, to je jednostavno tumačenje da nije bilo ustavnih tužbi, da nije bilo nekakvih elemenata na temelju kojih bi se krenulo sa ovim zakonima u drugo čitanje. Pa zar si mi doista želimo stvarati istu situaciju kao što je bilo i 12. svibnja '98. godine kada je Ustavni sud presudio za iznimno veliki broj umirovljenika i donio presude. Pa to je posao veliki. Pa zar nije jednostavnije na temelju evidentne nepravde koja je pokrenuti ovdje u ovom Visokom domu raspravu o toj tematici. Ponavljam, evo mi stalno govorimo iz HSS-a, gdje god treba putem konferencije za novinare, putem tribina, evo i ovdje smo govorili, pa ne tražimo mi ekskluzivitet. Mi smo to unijeli jedno od mogućih rješenja. Možda ima neko bolje rješenje, idemo se skupa ujediniti, pronađimo najbolje rješenje. Ali što je tu je. za koji se izdvaja 5% biti nedovoljno, odnosno da će svi oni koji dođu do drugog stupa, da će sredstva za njih biti nedostatna, onda je svakako to još drastičniji izražen problem. Još je alarmantnija situacija koja se predviđa upravo u tom Strateškom okviru za razvoj u omjeru broja umirovljenika i broja zaposlenih. Danas je to jedan umirovljenik i 1,39 zaposlenih. Međutim, ponavljam na temelju tog Strateškog okvira predviđa se da bi 2040. godine taj omjer bio 1,35 umirovljenika na jednog zaposlenog. Pa doista biti će više umirovljenika nego zaposlenih što znači da ovakav sustav jednostavno ne može opstati. Kad se raspravlja o toj tematici onda postoje svakako ja ću ponoviti ako treba ove podatke, Strateški okvir za razvoj, trenutno je 1 prema 1,39, a 2040. godine to svakako pročitajte biti će 1,35 prema 1. Tako da ako treba ispravak netočnog navoda. Ili repliku. Ponavljam, u ukupnim raspravama koje se vode, naravno da je mirovinski sustav tako stvoren i tako konstruiran da bude prije svega regulator tržišta rada. Ali ono što svi skupa želimo, što bi trebalo biti, to je da bi on morao biti stimulativan, odnosno da bi trebao davati različite mogućnosti da ljudi što dulje rade. Malo slušajmo što govore o toj tematici u ovom trenutku članice Europske unije. Ozbiljni problemi. Na taj način naravno bi se ispunili ciljevi Lisabonske strategije, da bude što više, ili što veće učešće starijih od 50 godina kao zaposlenih. Cilj takve Lisabonske strategije je 50%, a kod nas je danas 14%. Što nas je prije svega motiviralo za izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju? Prije svega jedna osnovna i bitna teza, a to je oni kojima Vlada nije mogla dati šansu da budu obuhvaćeni reformom, trebalo je dati šansu da zadrže prava koja su imali prije reforme. Na temelju te teze mi smo predložili izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju. Vrlo kratko i jasno, piše puno ovdje da ne duljimo. Što predlažemo? Najvažnije je ono, predlažemo 15 najpovoljnijih uzastopnih godina za izračun mirovina, ali upravo u skladu s našom tezom. Planirali smo i članak 3. koji veli: odredbe ovog zakona odnose se samo na one osiguranike koji nisu upisali drugi stup Načelo pravednosti. Što se ovim Zakonom predlaže već sam i rekel da mi u klubu HSS-a predlažemo 15 najpovoljnijih uzastopnih godina za razliku od sada postojećih odredbi gdje se postupno od '99. pa do 2009. godine uračunava ukupni radni staž za izračun mirovine, znači za sve umirovljenike. Mi želimo one koji nisu mogli upisati drugi stup. Ne znamo da li je to i najbolje rješenje da smo izuzeli ostale, ali htjeli smo barem bazirani načelo pravednosti izjednačiti koliko toliko umirovljenike koji su za 10 godina ostvarili pravo na mirovinu i Prijedlogom Zakona o usklađivanju nove …/Govornik se ne razumije./… dići na razinu mirovina tih starih umirovljenika i tada sa 15 godina sada zaposlene koji nisu mogli ostvariti to pravo da upišu drugi stup pokušati koliko toliko izjednačiti te mirovine. Pitanje zašto 15 godina? Kad smo bili na razgovoru kod koordinacije umirovljeničkih udruga mi smo čuli vrlo jasan stav koji udruga umirovljenika ima. Traži se ponovo 10 godina, ali ako se malo analizira početak primjene Zakona o mirovinskim fondovima skraćeno velim i završetak na neki način radnog staža ljudi koji nisu mogli upisati drugi stup onda smo došli do zaključka da tih 15 godina je nešto više od tog razdoblja. A naravno kad govorimo pa i mi ako se svi složimo HSS će objeručke prihvatiti sugestiju da bude 10 godina, a o tome smo i razmišljali, zašto ne, ali smo itekako zadovoljni kad biste nam dali podršku i za 15 najpovoljnijih uzastopnih godina. Što se tiče najniže mirovine, našim Prijedlogom izmjena i dopuna predlažemo da se najniža mirovina određuje za svaku godinu mirovinskog staža od 0,75% od prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u '98. godini prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Odmah da na početku zbog diskusije velim kako smo i o toj odredbi našeg Prijedloga izmjena i dopuna zakona raspravljali i sa sindikatima, naravno i sa udrugama umirovljenika. Njihova primjedba je bila da je bolje ipak zadržati 0,825% od prosječne bruto plaće svih zaposlenih i evo kad smo tu u klubu raspravljali, malo radili analize, spremni su prihvatiti takvu sugestiju i primjedbu. Velim zbog diskusije ako netko veli da je bolje 0,825 mi smo spremni ako dobijemo podršku da to ide u drugo čitanje sa vlastitim amandmanom ići u ovu izmjenu. Što se tiče najniže mirovine ja doista ovdje ne bih puno objašnjavao jer jednim dijelom je i moj kolega gospodin Pecek u zaključnoj riječi prethodne točke spomenuo, a to je ovdje klasični eklatantni primjer. Ljudi koji rade 30 i dvije, tri godine faktički će imati ako naravno rade u takvim područjima gdje su vrlo niske plaće imati će manje mirovine nego da je otišao u mirovinu s 30 godina radnog staža. Na koja se područja posebno odnosi to? Ne treba posebno objašnjavati. Područje gdje su radno …/Govornik se ne razumije./… grane industrije prisutne, tekstil, kožarstvo, drvna industrija, ne znam željezarija itd., a takvih ima jako puno u Republici Hrvatskoj. Nisu ti ljudi krivi što rade slabo plaćen posao i upravo zbog toga smo išli s logikom da bi svaka godina radnog staža vrijedila jednako za najnižu mirovinu, predlažemo da se ponovo prihvati jedinstvena ili jedinstveni postotak za izračun najniže mirovine. Vlada je naravno i ovdje dala svoje negativno mišljenje, nije ništa neobično niti čudno i imate pred sobom kompletno mišljenje Vlade. Jedno od teza koja se odnosi na najnižu mirovinu je upravo to da je u prvim godinama primijećeno da najnižu mirovinu koriste vrlo visok broj umirovljenika, oko 36% od ukupnog broja korisnika mirovina, odnosno da je najniža mirovina bila oko 3% niža od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. To nije baš tako, ali dobro. Ja ponavljam, mi smo u klubu HSS-a razmatrali i dugo vagali što napraviti. Predlažemo ovih nekoliko članaka kao jednostavni model za one osiguranike koji nisu mogli upisati drugi stup. Ja mogu prihvatiti i nekakvu generalnu opasku da se ruši mirovinski sustav. Pa ne ruši se za one umirovljenike koji su po tom novom Zakonu o mirovinskom osiguranju mogli upisati drugi stup ostaje na snazi postojeći zakon, a ove odredbe se odnose samo na one koji nisu imali mogućnosti upisati drugi stup. Znači naša teza oni kojima Vlada nije mogla dati šansu da budu obuhvaćeni reformom trebala je dati šansu da zadrže prava koja su imali prije reforme i pretočena u ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Naravno i ovdje očekujemo podršku osim ono što sam govorio da imamo podršku koordinacije umirovljeničkih udruga, sindikata posebno jer ovdje se radi i najviše ovdje odnosi na sadašnje zaposlene koji će skoro ili u budućnosti ostvariti pravo na mirovinu i očekujemo podršku naravno predstavnika parlamentarnih stranaka ovdje u ovom Visokom domu, a naravno očekujemo i podršku stranaka koji nisu zastupljeni u ovom Visokom domu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ne podržava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju predlagatelja kluba zastupnika HSS. Naime, predlagatelj predloženim izmjenama i dopunama intervenira u dva instituta sustava mirovinsko osiguranja i to: prvo je dakle institut najniže mirovine i drugo utvrđivanje najpovoljnijih 15 godina radnog staža za izračun mirovina. Naravno radi se o prvom stupu. Svi ćemo se složiti sa činjenicom da je najniža mirovina zapravo socijalna kategorija odnosno ima karakter socijalnog davanja ili naknade utemeljene na načelu solidarnosti. Takva davanja uistinu se mogu odrediti i po drugim kriterijima a ne samo po onima koji bi upućivali ili bili utemeljeni isključivo na dužini ulaganja osiguranika u mirovinskom osiguranju tijekom radnog vijeka. U izloženom smislu dakle otpadaju kritike da se kroz najnižu mirovinu ne vrednuju dovoljno dužine radnog staža umirovljenika jer u konačnici takva mjerila s obzirom na karakter socijalnih davanja su u krajnjoj liniji neusporediva. Za napomenuti je da je najniža mirovina uvedena u Zakonom o mirovinskom osiguranju 01.01. 1999. godine a njezina visina od 01.01.1999. godine ovisila je isključivo od godina mirovinskog staža korisnika mirovine. Od tog datuma utvrđena je i visina najniže mirovine za svaku godinu mirovinskog staža u visini od 0,825% od prosječne bruto plaće svih zaposlenika u Republici Hrvatskoj u '98. godini. Treba naglasiti i to da je u prvim godinama primjene tog zakona ustanovljeno da najnižu mirovinu koristi vrlo visok broj umirovljenih i to je statistička činjenica, dakle ukupno oko 36% od ukupnog broja korisnika mirovina koji su mirovinu ostvarili od 01.01. 1999. godine čemu je doprinijelo relativno visoka razina najniže mirovine u odnosu na opću razinu mirovina. Međutim, zaključno valja istaknuti da je uvođenje najniže mirovine kao posebne socijalne mjere utemeljene na solidarnosti svih osiguranika postignuto da su zaštićeni umirovljenici koji su u vrijeme svoje gospodarske aktivnosti imali male dohotke i naravno razmjerno njima uplaćivali i male doprinose. Što se tiče ovog drugog dijela ili prijedloga da se za izračun mirovina uzima 15 najpovoljnijih uzastopnih godina umjesto rješenja prema kojem se za izračun mirovina uzima cjelokupni radni staž za sve osiguranike s postupnim proširenjem obračunskog razdoblja po 3 godine isto je tako s gledišta sustavnosti mirovinske reforme i funkcioniranja mirovinskog sustava po našem mišljenju neprihvatljiv. To bi zapravo značilo povratak na stari sustav prije reforme u kojem su se mirovine određivale temeljem deset godišnjih najpovoljnijih plaća. Takav sustav određivanja mirovina imao bi i imao je za posljedicu smanjenje poticaja osiguranika za plaćanje doprinosa s jedne strane. Naime u tom slučaju visina mirovina ovisila bi samo o plaćama u kraćem razdoblju a ne o plaćama iz cijelog radnog vijeka. A s druge strane bi takav sustav uticao na smanjivanje prihoda od doprinosa. Mislim da je i jedna i druga argumentacija sasvim logična. I ne samo to. Takav način određivanja mirovina pogodovao bi osiguranicima s višim plaćama i to ostvarenim samo u određenom razdoblju. Da ne kažem kraćem vremenskom periodu. Valja istaknuti isto da bi se osim očekivanih visokih izdataka poništili i pozitivni efekti jer njih uistinu ima, vezivanje iznosa mirovine za visinu plaće cijelog radnog vijeka a što je bio jedan od temeljnih ciljeva provedene mirovinske reforme. Evo uistinu iz tih razloga ili shodno svemu izloženom Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ne može podržati predložene izmjene i dopune ovog zakona. Hvala. **Milinović, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Ma naime, na istup me ponukala ova tvrdnja da 36% novih umirovljenika nakon '99. godine koristi najnižu mirovinu jer je ona visoka. Pa zamislite koji apsurd. Gospodin Emil Tomljanović iznosi ispred kluba HDZ-a, 36% ljudi koje je dugo radilo, koje je uplaćivalo u mirovinski fond koristi oblik najniže mirovine jer je najniža mirovina visoka. Pa gospodine Tomljanoviću, koristi je zato jer mu krivu mirovinu izračunamo. A kako bi vi imali kvalitetnije informacije ja ću vam reći visini tih najnižih mirovina za koje se ljudi "odlučuju". Za 15 godina mirovinskog staža 688,65 kuna. Za 20 godina staža 918,20 kuna a za 30 godina staža najniža mirovina bi trebala premašiti granicu snova od nevjerojatnih tisuću 377 kuna. Znači vidite, ta visoka najniža mirovina ako radite 30 godina iznosi tisuću 377 kuna. To su podaci, to su brojke za koje se ljudi odlučuju. Ma ne odlučuju se oni za to nego im je izračun mirovine niži od toga. 30 godina rade a izračun mirovine im je ispod tisuću 377 kuna. Pa vjerojatno toga ima jedino u državi Hrvatskoj. Ja ne znam gdje toga ima. kad gledamo što bi to značilo za 35 godina staža a vi znate da žene imaju mogućnost punog staža prema starom zakonu sa 35 godina. Ta puna mirovina za 35 godina staža iznosi tisuću 492,10 kuna. I vidite oni se odlučuju nakon 35 godina za tisuću 492 kune. Znate zašto se odlučuju? Zato jer su dobili rješenje niže od toga. Dobili su rješenje za 35 godina staža tisuću 200 kuna. Pa ne odlučuju se valjda zato što je to visoko nego što im je rješenje puno manje o mirovini od najniže mirovine. A znate li gospodine Tomljanoviću odnosno klubu HDZ-a koliko za 40 godina staža? Tisuću 606,90 kuna mjesečno za 40 godina staža. Očito je dakle da se ljudi odlučuju za najnižu mirovinu jer je ona visoka. Nakon 40 godina staža oni dobiju rješenje tisuću 500 kuna i dobiju rješenje niže. Tu načelo pravednosti vi ste potpuno zaboravili. To je načelo prema kojem bi oni koji su davali trebali dobiti više a naravno oni koji su trebali dobiti manje eventualno mogu dobiti manje ukoliko su manje uplaćivali, ukoliko su manje radili i što bi mi trebali napraviti ukoliko želimo poboljšati položaj tih umirovljenika koji idu nakon 1999. godine? Mi bi ih trebali stimulirati da idu u mirovinu jer ako idu danas u mirovinu imat će veću mirovinu nego da idu nakon dvije godine. Pa zbog čega da uplaćuju dvije godine u mirovinski stup čim ispune bilo kakav uvjet očito je najpametnije da odu jer za duži rad i plaćanje doprinosa mi kažnjavamo radnike odnosno kažnjavamo nove umirovljenike. E vidite mi pokušavamo tu nepravdu ispraviti međutim ja sam potpuno svjestan toga da su nam mirovinski fondovi tanki. Da smo prvi stup zapravo upropastili. Ili jedan drugi podatak gospodine Tomljanoviću. vi da ste bili saborski zastupnik i da nemate pravo za mirovinu prema posebnom zakonu išli bi u penziju sa 2000 kuna. Sada, 9 godina kasnije ta penzija bi vam iznosila a da ste nastavili raditi kao saborski zastupnik 1000 kuna. A teoretski gledano koliko se ona umanjuje 2019. godine penziju ne bi ni imali. Evo vidite to su razlike između starog zakona i novog zakona. To su te nepravde koje bi mi trebali ispraviti. Ali idemo ih pokušati ispraviti odmah. Nemojmo čekati predizbornu godinu. **Milinović, Darko (HDZ)** Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Tomljenović, Pa netočna je tvrdnja uvaženog kolege zastupnika da sam izrekao netočne podatke. Jer sam izrekao točan statistički podatak koji stoji i u ovim materijalima i lako je provjerljiv da je ukupno oko 36% od ukupnog broja korisnika mirovina koji su mirovinu ostvarivali do 1.1.1999. u tom smislu da je taj broj dakle bio visok jer je prosječno gledajući po statističkim podacima relativno visok iznos bio te mirovine. S obzirom da se stalno ponavlja moje ime, vremenski period i tako dalje kad ste tako baratate materijom, kad tako nekome želite držati lekcije 4 godine ste bili na vlasti pa što to niste predlagali? Pa bili ste ministar gospodin danas moje ime tu prozivate. Obračunavate se s kim? Sa statističkim podacima? Četiri godine ste bili ministar u Vladi pa što tako … … /Upadica: Zahvaljujem./ … pametne prijedloge niste predlagali?

gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospođo iz Vlade. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju u svakom slučaju treba pozdraviti isto kao i Prijedlog zakona o usklađivanju mirovina ostvarenih nakon 1. siječnja 1999. godine. Kažem treba pozdraviti kao prijedlog koji daje jedno od rješenja da bi se otklonila neobjašnjiva nepravda prema osiguranicima koji rade puni radni staž s malim primanjima a onda su dodatno kažnjeni i s još nižim iznosom mirovine jer upravo zakon smanjuje iznos mirovine za one umirovljenike koji prelaze 30 godina radnog staža a imaju izrazito niske plaće. Klub HSS-a predlaže izmjenu na način da se najniža mirovina odredi u visini od 0,75% od bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 1998. godini čime se uvažava činjenica da najniža mirovina utječe na stalno povećane mirovinskih izdataka te se isto tako ispravlja nepravda kojom radnici s duljim radnim stažom primaju manju, najnižu mirovinu. Ne može biti da staž iznad 30 godina vrijedi manje. Ovim se zakonom želi stimulirati osiguranike da rade što duže jer će im mirovine biti u krajnjem slučaju veće. Dalje, osiguranici koji nisu bili u obvezi upisati drugi stup mirovinskog osiguranja a na njih se primjenjuje članak 184. Zakona o mirovinskom osiguranju imati će osjetno nižu mirovinu u odnosu na postojeće korisnike mirovina koji su to pravo stekli do 31.12.1998. godine odnosno korisnike mirovina koji su ostvarili mirovinu nakon 1. siječnja 1999. godine, a čije mirovine se predlažu za usklađivanje programom, Prijedlogom zakona o usklađivanju mirovina ostvarenih nakon 1. siječnja 1999. godine. To je neprihvatljiva odredba zakona i mi u Klubu IDS-a slažemo se sa prijedlogom Kluba HSS-a koji predlaže izmjenu na način da se izračun mirovina uzima 15 godina najpovoljnijih uzastopnih godina radnog staža za osiguranike koji nisu upisali drugi stup mirovinskog osiguranja. Mi u Klubu IDS-a zalažemo se i zalagati ćemo se za svaki prijedlog koji će u konačnosti ispraviti neprihvatljivu sadašnju stvarnost da radni staž iznad 30 godina vrijedi manje što je najblaže rečeno sramotno. Predlažemo da ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju kojeg u saborsku proceduru uputio Klub HSS-a ide u drugo čitanje, a da se do tada izvidi mogućnost rješavanja ne samo da se izračunom mirovina uzima 15 najpovoljnijih godina nego možda i 10 najpovoljnijih godina kako bi ispravili neprihvatljivu sadašnjost da radni staž iznad 30 godina vrijedi manje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime Kluba HSU-a uvaženi zastupnik Dragutin Pukleš. Gospodine potpredsjedniče, gospodo zastupnici. Pa puno smo i prošlih dana i u prošlom vremenu slušali o problemima s kojima se susreću umirovljenici odnosno cijela umirovljenička populacija u svojoj egzistenciji. Čuli smo puno podataka o granicama siromaštva, o niskim primanjima, o nejednakostima, starim, novim mirovinama. Zaista nam je manje-više sve poznato i očito je da nema smisla više raspravljati o tim elementima koje smo, da tako kažem detektirali i znamo kakvi su i znamo koje posljedice iz njih proizlaze. No mislim da parcijalne izmjene mirovinskog sustava nikada nisu bile dobre, a niti će biti ubuduće dobre. Jer vrlo lako dovode do novih nejednakosti, do novih nesrazmjera i zbog toga smatramo da svaka korekcija ubuduće mirovinskog sustava, to govorim iz iskustva koje imamo, svaka korekcija mirovinskog sustava mora počivati na zaista jednoj ozbiljnoj, dubokoj analizi funkcioniranja kompletnog mirovinskog sustava i rješenja koja su u njemu utvrđena. Dakle, valja učiniti jednu kompletnu analizu stanja mirovinskog sustava utvrđenog 1.1.'99. godine da vidimo šta nam je on donio, gdje su defekti i kako te efekte ozbiljno i dugoročno amortizirati. Mislimo da jedan takav pristup može dati onda i rezultate. Naravno, analitički mora obuhvatiti i sve druge elemente u samom mirovinskom sustavu. Nije to samo pitanje 10, 15 godina. I to moramo definirati. Svakako da smo mi imali za 10 godina, ali to moramo ocijeniti. Ima i drugih elemenata, npr. odbitne stavke kod prijevremenih umirovljena, usklađivanje mirovina ubuduće. Mi nismo ni danas suglasni sa švicarskom formulom. Ajmo razgovarati o tome šta ćemo s tim. Dakle ima niz elemenata koji se moraju vrlo ozbiljno podvrći jednoj dubokoj analizi i mogućnostima Hrvatske kako da riješi ono što nije dobro. Smatramo da jedan takav analitički pristup može dati i nekakva rješenja koja su provediva i izvediva i mogu optimalno zadovoljiti ono što umirovljenici očekuju od nas. Ja bi samo htio napomenuti da mi izuzetno cijenimo trud koji je uložen u predlaganju ovoga zakona i cijenimo to kao inicijativu i podršku rješavanju ovih problema. Međutim, malo moram ipak nam je nejasno kako sad da se najedanput tako jako žurimo da odmah sve riješimo preko noći, a bili smo u vlasti, imali smo prilike to riješiti pa to nismo učinili. Hvala. Riječ ima uvaženi zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Dozvolite da iskažem svoje stajalište hoću, ja ću podržati ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona da ide u drugo čitanje. Zašto? Zato što je sam prijedlog zakona uočio u sustavu sada važećeg zakona ili reforme koja se provodi određene nepravilnosti koje ispravlja. I drugo, pokazuje se da ova reforma u svom segmentu provođenja kako se sada provodi neovisno o zakonu zapravo traži ozbiljno preispitivanje dopunu i doradu iz prostog razloga jer stvara nove nepravde. Prema tome nema diskusije da se mora nešto učiniti i u tom pogledu je sasvim jasno da treba ozbiljno razmotriti šta i u kom pravcu dalje. Ovdje je prijedlog da se uzme 15 uzastopnih najpovoljnijih godina. Prije ove reforme je to bilo 10 godina. Može se raspravljati i o nekom drugom osnovu, ali je sasvim sigurno da ovo pitanje nije moguće drugačije riješiti odnosno nije moguće ostaviti ovako kako je sada na snazi iz prostog razloga jer rađa nepravdu. Drugo što bih htio reći, ovdje se postavlja pitanje isključenja osoba koje uplaćuje mirovinsko osiguranje za drugi stup. Nisam siguran da bi to bilo do kraja korektno i u skladu s Ustavom. Smatram da bi zapravo ako se radi o obračunskoj osnovici od 15 uzastopnih godina onda to moralo važiti za sve i ne bi se moglo isključivati osobe za drugi stup. Ali o tome neka predlagatelji razmotre do konačnog prijedloga zakona. Naravno postavlja se pitanje da li bi ovaj zakon trebao ili mogao stupiti na snagu danom objave u "Narodnim novinama". Nema potrebe iz prostog razloga jer se primjenjuje od 1. siječnja 2007. godine. I još jednu stvar koju je važno napomenuti. Znate mirovinska reforma je praktički nakon '98. godine stupanjem na snagu zakona počela se praktički primjenjivati '99. i nadalje. Što ide vrijeme dalje sve više i više pokazuju se slabih točaka i problema koje i proizlaze iz mirovinske reforme. Očigledno je da se korekcija mora napraviti. bilo bi dobro kada bi ovo pitanje pretvorili u pitanje zapravo na kraju ostvarivanja ustavnog koncepta ove zemlje i pitanja koje je od nacionalnog značaja i interesa, jer je. I da se o tome postigne dogovor. Ali isto tako nije dobro odbijati prijedloge zakona samo radi toga što je došlo iz saborske procedure, iz opozicije, u saborsku proceduru iz opozicije. Ja sam mišljenja da to treba pustiti u raspravu i da treba otvoriti mogućnost da se o općim pitanjima potrebnim koji nalažu takve prijedloge zakona ili da se stave u proceduru dok pojedinačnih zapravo otvoriti raspravu o problemu. I zbog toga podržavam moj prijedlog zakona da krene u proceduru, s jedne strane. I s druge strane moram reći još jednu stvar, da se kao zastupnik zapravo žalostim da smo počeli primjenjivati praksu da ako dolaze prijedlozi iz zakona, iz redova opozicije ili čak pojedinačno zastupnika da onda namjerno odugovlačimo raspravu o tim zakonima. Ovaj zakon je došao u proceduru 1. lipnja. Prethodni je došao 31. svibnja. Imamo zakona koji su već druga godina u proceduri, a još se nisu raspravili. Mišljenja sam da bi trebali imati jednakopravni status prema svima propisima. Mi smo napravili izuzetak kad se radi o usklađivanju zakona sa Europskom unijom. Tu postoji jedan izuzetak. Postoji izuzetak kad se radi o hitnom postupku. Prema tome nema potrebe stvarati i u praksi posebne izuzetke, to tim više što postoji poslovnička odredba, zapravo gdje bi sjednica Sabora trebala trajati dok se ne iscrpi dnevni red za kojeg je sazvana. Zbog toga sam zadovoljan da evo nakon 4, 5 skoro 5 i pol mjeseci, odnosno 5 mjeseci dolazimo u priliku da uopće o tome raspravljamo. A u isto vrijeme to je takav problem koji je praktički je točka dnevnog reda na svakom manjem ili većem javnom skupu koji odražavaju naši građani u neformalnim sastancima i druženjima. Jer jednostavno, radi se o životnom pitanju velikog kruga naših građana i oni direktno i neizravno puno više. Zbog svega toga predlažem da pustimo ovaj zakon u proceduru i da obvežemo predlagatelja da eventualno sa

Čuli smo od predlagatelja koje izmjene se predlažu i u koju svrhu, ali da ih još jedanputa ponovim. Dakle predlaže se da se najniža mirovina određuje za svaku godinu mirovinskog staža u visini od 0,75% od prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 1998. godini te da se umjesto bilo kojih uzastopnih za izračun koristi 15 najpovoljnijih uzastopnih godina i treće da se odredbe ovog zakona odnosi samo na osiguranike koji nisu upisali drugi stup mirovinskog osiguranja. Znamo da najniža mirovina ima karakter socijalnog davanja koji je temeljen na načelu solidarnosti prema kojem se davanja takve naravi mogu odrediti po drugim mjerilima od onih koja bi odgovarala isključivo dužini ulaganja osiguranika u mirovinskom osiguranju tijekom njegovog radnog vijeka. Mirovinska reforma koja je započela početkom 99. godine imala je za cilj uspostavu dugoročno stabilnog mirovinskog sustava, financijski i socijalno održivog u odnosu na sustav koji se provodio do kraja 98. godine. Za takvu izmjenu sustav uvedeno je i prijelazno razdoblje tijekom kojeg se izvršava prilagodba na novi sustav kojim se svake godine povećava obračunsko razdoblje na temelju kojeg se izračunava mirovina. Svima nam je jasno da su se u provedbi mirovinske reforme uočile određene manjkavosti i nepravde koje traže sustavni pristup u rješavanju i čitamo danas u novinama da se sastalo vladino povjerenstvo koje je dobilo u zadatak to riješiti. Politička volja postoji, a dokazano je i povratom duga umirovljenika. Prihvaćanjem ovog prijedloga zakona značio bi povratak na stari sustav prije reforme koji je imao za posljedicu smanje poticaja osiguranika za plaćanje doprinosa jer je visina mirovina ovisila samo o plaćama, odnosno osnovicama osiguranja ostvarenih u kraćem razdoblju. Dakle samo je bitno kolika je bila plaća u tih najpovoljnijih 10 godina. Sudionici smo većina nas tog vremena i znamo kako su se plaće povećavale u tim zadnjim godinama staža šta je zaista sigurno nije bilo realno i što je urušilo mirovinski sustav. Isto tako predloženi način određivanja mirovine pogodovao bi osiguranicima s višim plaćama koje su se ostvarivale samo u navedenom razdoblju od 15 godina. Dakle upravo ovo o čemu sam govorila, što su se u tom periodu u tom sustavu plaće u zadnjim godinama povećavale povećavale nesrazmjerno mogućnostima u poduzećima. A s ostvarenim nesrazmjerom visokim mirovinama za takve osiguranike, a nepovoljno bi se odrazilo na osiguranike s manjim i ravnomjernijim plaćama tijekom radnog vijeka. Za mene jedan od bitnih razloga zbog kojeg ne mogu podržati ovaj prijedlog zakona jest i to što nije izvršen izračun koliko bi to opteretilo državni proračun, jer ovo je zapravo račun bez krčmara. Dakle da zaključim. Ovom izmjenom poništili bi se pozitivni efekti mirovinske reforme, a u državnom proračunu bi se trebalo osigurati dodatna znatna sredstva te ne mogu glasovati za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju koji predlaže Klub zastupnika HSS-a da ide u drugo čitanje. Hvala. Zahvaljujem. U ime predlagatelja, izvolite uvaženi zastupnik Sabati. Hvala gospodine potpredsjedniče. Naravno mi se kao predlagatelji zakona zahvaljujemo svima onima koji su se javili za raspravu. isto tako se zahvaljujemo i onima koji nisu podržali je, su izrekli svoj stav. Ja bih htio možda da u ime kluba Hrvatske seljačke stranke još jedanput naglasim dvije osnovne stvari koje su nas motivirale da idemo sa izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Ovdje se ne radi o tome da mi da mi jako žurimo i da sve želimo riješiti preko noći. Sami ste gospodin Pukleš ovdje konstatirali kako nema smisla raspravljati o elementima koje smo detektirali. Znači doista znamo da postoje problemi. Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika je za 10 godina, mi smo spremni prihvatiti ako se tako usuglasimo sa ostalim parlamentarnim klubovima i tu varijantu. Još bolje za one osiguranike koji će pravo na mirovinu ostvariti u budućem razdoblju. Niste suglasni sa švicarskom formulom, prijevremenim umirovljenjem. Pa još ima nepravdi i još ima problema koja bi se trebalo riješiti možda malo sveokupnijim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Međutim, što je i napisano u samom obrazloženju zakona, htjeli smo sa što manje zahvata obuhvatiti što veći broj umirovljenika. I nije istina da rušimo postojeći sustav mirovinske reforme. Ne rušimo. Ponavljam, ove odredbe zakona, prije svega 15 najpovoljnijih uzastopnih godina za izračun mirovina odnosi se samo na one osiguranike koji nisu ostvarili i koji nisu mogli upisati drugi stup mirovinskog osiguranja. Ništa se ne ruši. A što se tiče najniže mirovine, pa mi samo želimo vratiti na početnu odredbu koja je bila prvobitno postavljena u Zakonu o mirovinskom osiguranju 98. godine. Ma razmišljali smo da li ići još uvijek sa 98. godinom za prosjek bruto plaće svih zaposlenih. Ozbiljno smo razmišljali, ali htjeli smo da ne stvaramo dodatne rasprave oko toga, vratimo na onu početnu poziciju koja je bila 98. u Zakonu o mirovinskom osiguranju. Tako da podržavamo razmišljanje da se napravi jedan analitički pristup. Zadužimo kao Sabor upravo Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje da nam dostavi sve ove podatke o kojima govorimo. Pa ne očekujete valjda da ja znam koliko je ljudi ne znam novih umirovljenika točno na broj osoba, koliko bi njih na kraju krajeva onda i bilo obuhvaćeno ovim izmjenama i dopunama zakona. Ako to netko znade, neka se potrudi, neka napiše takav prijedlog zakona i mi ćemo sasvim sigurno podržati. Ne treba toliko puno vremena da bi se napravila ta kompletna analiza mirovinskog sustava, što je on donio, gdje su defekti. Ma svi to znamo. To najbolje znadete vi u vašoj stranci. Sve defekte i sve ono što je, što nije dobro i zato me čudi što vaš klub i vaša stranka ne želi podržati ove zakone koji sigurno idu na ruku umirovljenicima. Hvala lijepa. Hvala